По нея са постъпили много предложения, които коректно бяха прочетени от

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, както съвсем коректно посочихте, първоначално внесеният от вносителя § 21 е е изключителен по обем и неслучайно водещата комисия го е разделила на отделни параграфи, за да изпълни изискванията, включително и на Закона за нормативните актове. В тази връзка, понеже има направени много предложения по първоначалния вариант на внесения § 21, които касаят различни материи, и поради големия обем на цялостната материя, която се обхваща сега от новите параграфи, аз предлагам разискванията да се проведат параграф по параграф – съгласно предложенията на комисията, а не да има обща дискусия по цялостния първоначален параграф, тъй като народните представители могат да имат забележки по отделните части или по отделните нови параграфи, обособени сега.

Господин Казак, на първо гледане това няма как да стане, защото господин Лаков предлага изменения в чл. 81, 83, 85,

по отделни текстове, по отделни членове, които имат самостоятелна номерация в параграф, това означава всеки път да се връщаме към текстовете на отделни народни представители, които, както правилно казахте, са правили общо предложения по тази глава. По същността си предложението Ви е свързано с това да имате възможност до 5 минути да вземате отношение по различните членове, които са обособени в един параграф. Така да Ви разбирам. процедурното предложение за самостоятелно обсъждане и отделно гласуване – което безспорно ще бъде така с оглед предложенията на комисията в отделни параграфи, но и предложенията на народните представители да се обсъждат конкретно само с параграфа, който подлежи на гласуване. Моля, гласувайте.

Обсъждаме общо. Дебатът върви с предложенията на народните представители и с тези на комисията спрямо цялата Глава четвърта. Моля народните представители да вземат отношение. Заповядайте, господин Петков. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! В качеството си на вносител бих искал да привлека вниманието ви върху чл. 93, който засяга военните училища. Ще си позволя в началото да кажа малко история, специално свързана с въпроса за Военновъздушното училище в Долна Митрополия по повод на твърденията, че такова училище не е имало. От 1959 г. Военновъздушното училище получава статут на висше училище за подготовка на летателен инженерно-технически и осигуряващ състав на Военновъздушните Включително от 1972 до 1993 г. Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” в Долна Митрополия подготвя и основни кадри за гражданската авиация на нашата страна.

в гр. Долна Митрополия е създадена военновъздушна база. Казвам тези неща, защото битката за възстановяване на Военновъздушното училище в нашата страна фактически започна през 2001 г. Предварителните кадрови разчети сочат, че за нуждите на Военновъздушните сили до 2015 г. е необходимо ежегодно да се приемат не по-малко от 80-100 курсанти, които ще служат в авиацията, зенитно-ракетните, радиотехническите войски и в останалите родове войски, логистика, комуникационни информационни и навигационни системи от

Потребността от сержантски състав показа, че ежегодно трябва да се обучават 350-400 души със специализирана подготовка за родовете войски от Броят на кадровите войници за подготовка и преподготовка ще нараства с разчет да достигне 250-300 души годишно, и то при изпълнение на сключените договори на 90%. От гледна точка на състоянието и перспективите на кадровия потенциал в авиационните фирми от гражданската авиация, ситуацията налага преосмисляне на съответната система за подготовка на кадри. Както е известно, ежегодно от Техническия университет в София, катедра „Въздушен транспорт” в авиационните фирми постъпват 6-8 випускници, завършили специалност „летец-пилот”. Същите са се изграждали като пилоти не в условията на авиационно училище, а като студенти, което дава и своя отпечатък в последващото им развитие. Съществуващата световна ситуация в гражданската авиация, характеризираща се с остър недостиг от летателен състав - главно пилоти, в пълна степен се отнася и за страната.

от 18 авиокомпании – звена на Българската академия на науките и други структури, в това число и на гражданското общество, подкрепящи по много категоричен и убедителен начин възстановяването на Висшето Учебните планове и програми на Националния военен университет не могат да бъдат залагани по единен замисъл за двата вида въоръжени сили, защото випускниците ще работят в тактическите звена на Сухопътни войски и Военновъздушните сили, където физическият характер на средата е качествено различен. Това е отразено и в препоръките на Националната агенция за оценка и акредитация при оценката на проекта за преобразуване на висшите военни училища в Национално военно училище. Изолирането на факултет „Авиационен” от Щаба на Военновъздушните сили доведе до ограничаване участието в цялостното планиране, контрола и помощта при подготовката и провеждането на учебния процес. Не е спазена и препоръката на Агенцията за оценка и акредитация в бюлетин № 3. Идеята за обща първа учебна година на всички курсанти не е приемлива. В документа са формулирани три мотива, включително различното учебно съдържание на дисциплини с еднакво наименование за различните специалности.

на общо работно място, пряко зависими един от друг, което предполага и тяхното съвместно обучение. Отсъствието на условия за практическо обучение на курсанти за военновъздушните сили в съществено качеството на учебния процес и неговата практико-приложна насоченост. На проведената в Лондон Международна авиационна конференция през 2005 г. основният извод, до който стигат специалистите в световен мащаб е, че всяка държава трябва да се стреми да развива и усъвършенства националния характер на летателното си обучение. Бих искал да подчертая, че финансирането на въздушното училище ще се запази в следващите години и тук спекулациите, че рязко ще се повиши необходимостта от финансово-ресурсно обезпечаване за възстановяването на Военновъздушното училище в Долна Митрополия, са абсолютно несъстоятелни. Значително по-евтино е обучението на пилоти и авиационни специалисти в Република България в сравнение със страните – членки на НАТО. Казвам тези неща и те, разбира се, могат да бъдат придружени с примери от страни с нашите мащаби, като например Австрия, режимът на обучение там. Всичко това налага в съответствие с взетото решение за преминаване към професионална армия и с цел усъвършенстване на военнообразователната система възстановяването на Анализът на двете структури показва, че създаването на военновъздушно училище няма да изисква нови щатни бройки и допълнителни финансови средства. Надявам се, госпожо председател, че и Вие ще подкрепите тази идея, защото добре си давате сметка, че тук не става дума толкова и само за Плевенския регион, не става дума за характера и цялостната структура на военнообразователната система, а става дума за националната сигурност на Република България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Петков. Реплики има ли? Заповядайте,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

Аз бих подкрепил това Ваше предложение, ако бяхте направили същото, или ако предложите да се направи същото и по отношение на другия факултет към Военния университет, а именно сегашния Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи” в гр. Шумен. Той има също дългогодишни традиции като самостоятелно висше военно училище и ми се струва, че има достатъчно добре подготвени кадри и специалисти, а вече и курсанти, и граждански лица, които се обучават там, за да може то отново също да бъде обособено като самостоятелно висше училище. Надявам се господин Дъбов да подкрепи моята теза. Да разбирам, че няма други народни представители, които желаят в избирателния им район, където са избрани,

Става дума за същностна необходимост на Българската армия. Ако ние не си даваме сметка, че основно модернизацията през последните години е насочена във Военновъздушните сили, ако не си даваме сметка за характера и мислите, които поема Българската армия зад граница, ако не си даваме сметка за необходимостта ние да обучаваме инженерно-техническите кадри и пилотите в нашата страна и че това ще ни бъде много по-евтино в сравнение с обучението зад граница, ако не си даваме сметка, че в момента и гражданската авиация, и Военновъздушните сили изпитват глад от подготвени кадри, ако не си даваме сметка за перспективата, след няколко години ние трябва да разбираме, че Военновъздушното училище или базата в Долна Митрополия от само себе си ще отмре, защото естествено е да се търси решение за преместване и търсене на нова скъпоструваща техника, която да бъде базирана в Търново. Готова ли е държавата за това? Твърдя, че не И го твърдя не защото съм имал щастието да се родя в Плевен, както и вие в околовръст, разбира се, но така или иначе, защото това е мнението на специалистите и от Българската академия на науките от няколко сектора, и от хората, които добре разбират за какво става дума. Разбира се, че ще подкрепя идеята на господин Казак, не само защото училището в Шумен е необходимо по същите причини, не само защото съм завършил там Школата за запасни офицери, а защото имам личен поглед върху това какъв е потенциалът и ресурсът. Тези две училища са обучавали чуждестранни студенти, тези две училища са били приходоизточник за военнообразователната система на Република България. Освен качеството и самочувствието на нашата армия и на националната ни сигурност, ние ще имаме и възможност да обучаваме тук военни специалисти и експерти, а не да търсим къде и при какви условия могат да бъдат обучавани нашите, необходимите за удовлетворяването на потребностите на българската национална сигурност. Моля ви да погледнем нещата такива, да не търсим политически решения, защото един заместник-министър е завършил в Шумен, другият е завършил в Търново, третият се е родил в Бусманци, а четвъртият е завършил основното си образование в Чепърчане. Това няма значение.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители, съгласявам се изцяло с казаното преди малко от господин Петков, че България има нужда от висши военни училища, които да подготвят кадри и че всяко друго решение би означавало много по-скъпа за нас инвестиция в подготовката на тези кадри. Същевременно обаче искам да не се съглася с тезата, че в един закон, в нарушение на българската Конституция, могат да бъдат изписвани университети и висши учебни заведения с техните имена и с техните структури. Това е право на Народното събрание. Всяко висше учебно заведение в България се създава с акт на Народното събрание. За мен е учудващо как самото Народно събрание може да се откаже от това си правомощие с един текст, който противоречи на Конституцията България. Текстовете, които сега се предлагат, са текстове, които присъстваха в закона, приет от предходното Народно събрание, в нарушение на българската Конституция, за което има записано становище на Съвета по законодателството, госпожо председател, на предходното Народно събрание. Не може днес ние да определяме структурата на висшите военни училища в държавата и да ги фиксираме по начин, който да не е съобразен с реалните нужди на българските Въоръжени сили. Всички приказки, които изслушахте за това как ще се хвърлят големи пари да се инвестира например във Велико Търново, за да може да се подготвят пилоти, не са верни. В момента факултетът, който е към Великотърновския военен университет, ползва базата в Долна Митрополия, работи и може да осъществява цялото обучение, за което толкова много се пледираше. Нужни са училищата, но е нужен и много по-рационален подход, защото през последните години българската държава е поемала ангажименти, не един, към други държави да обучава техни военни специалисти безплатно в България, благородно действие, след което обаче не е разчитала средствата в бюджета на съответното училище, които са нужни за това. Това е една от причините в момента ние да имаме доста сериозни финансови проблеми. Не може да създаваме

където и Долна Митрополия, и Шумен са изписани. Министерският съвет на предходното правителство на свое заседание не е приело решенията, защото Министерството на образованието и науката на предходното Народното събрание се е противопоставило, защото това излиза извън правомощията, които българската Конституция дава със своите текстове и влиза в противоречие с тогавашния закон. С тези текстове, които ние сега предлагаме, възстановяваме положението, което е конституционно. Тези текстове по никакъв начин не означават, че ще бъде закрито едно или друго висше учебно заведение в системата на военното образование. Не означават също, че няма да се обучават хора в Шумен или в Долна Митрополия, напротив, но означават едно, че възстановяваме законното положение и оттук-нататък започваме това, което е нужно, за да се оптимизира системата по начин, че тя да може да издържи икономически, и по начин, съобразен с реалностите, в които живеем. Затова, госпожо председател, моля да подкрепите текста на вносителя, както е подкрепен и от Комисията по външна политика и отбрана. Благодаря ви.

Уважаема госпожо председател, господа народни представители, господин министър! Тъй като уточнението е, че ще се изказваме по целия раздел, искам да кажа няколко думи за § 24, чл. 47 и структурата на Министерството на отбраната. Безспорно смятам, че изведеният на самостоятелен ред в структурата на министерството Щаб на отбраната е едно движение напред в сравнение с досегашния закон. деветото Народно събрание не достигна един глас, за да има такъв запис. Това, че днес го приемаме, е положителен факт и ние сме крачка напред в закона.

смятам, че тук имаме определено връщане назад, не само заради университетите, училищата и т.н., на които ще се спра. По принцип тук липсва логика, липсва една подреденост. Ние никъде не говорим за това прави ли се военна наука?

дейност. Тези неща трябва да бъдат под една или друга форма записани и регламентирани. Някъде потъна и изчезна понятието „Национален военен университет”. Сега се говори след днешния дебат за висши военни училища. Висше военно училище в момента има във Варна и има решение на Народното събрание

утвърдено от Народното събрание. Някак си изчезва това, че има висше военно училище. За да отпадне, трябва предложение и гласуване на Народното събрание, че няма да има военно училище в Долна Митрополия. Това, че изчезва понятието „Национален военен университет”, също трябва да бъде гласувано тук, както и как ще се нарича това военно образователно звено, което е със седалище във Велико Търново. Дали ще се нарича висше военно училище, дали ще се нарича отново национален военен университет, но това трябва да бъде казано.

за висшите военни училища – според мен е целесъобразно да се добави и факултети. Винаги е било ясно. Чисто теоретично допускаме, че го нямаше решението за Долна Митрополия да бъде военно училище. Трябва да бъде изяснено, че има такъв факултет, че има Факултет по земна артилерия и т.н. За първи път от Закона за отбраната тези наименования на факултетите и техните седалища изчезват някъде, потъват неизвестно къде. Когато се взе решението за Висшето военно училище в Долна Митрополия, неговият старт се отложи за новата бюджетна година, за да могат да бъдат разчетени средства и то да функционира. Така че няма как да не бъде маркирано в този закон решението на Народното събрание, че имаме Висше военно училище в Долна митрополия. Аз за разлика от колегата казах, независимо че съм депутат от Шумен, независимо, че съм бил председател на Комисията по отбрана в предното Народно събрание, определено смятам, че в Шумен трябва да бъде факултет, който да бъде в състава на „Националния военен университет” във Велико Търново. Прекалено много ще бъде за сухопътните войски да имат две висши военни учебни заведения. Достатъчно е това, което в момента съществува.

Той не може да участва в това, което пише в § 44, т. 2, не може да бъде член на научния съвет, на академичния съвет на съответното учебно заведение. Какъв началник ще бъде той? Ще се занимава с метенето на плаца и строевата подготовка Мисля, че това, след като сме записали, че се ръководим от Закона за висшето образование, е абсолютно задължително и се връщаме назад с това, че началниците на военните академии, на военните университети и военните училища няма да бъдат хабилитирани лица.

приравнен е на административен секретар. Така излиза, след като няма право да участва в ...

Разбира се, че господин Дъбов може по-добре да прецени в качеството си на бивш председател на парламентарната комисия необходимостта от това дали да бъде военно училище в Шумен или да бъде факултет. Аз смятам, че неговото предложение е рационално и си струва да подкрепим идеята в Шумен да остане факултет, но така или иначе подкрепата на господин Дъбов за Долна Митрополия има и своя сериозен резон. Както вече имах възможността да отбележа, там ежегодно в периода до 2015 г. трябва да се обучават

Господин Петков имаше необходимост да доразвие мисълта си, но не му стигна времето в предходната процедура. Така че не виждам нищо лошо във факта, че направи същото в момента под формата на

председател, господин министър, господа народни представители! Аз наистина ще се огранича в рамките на репликата от господин Петков. Отново повтарям, че има решение на Народното събрание. Към господин Петков репликирайте във връзка с това, което той не последват някакви други действия. Така че този запис трябва да се появи в закона. А ако след това някой иска да внася предложение със закриването

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, с колегите Корман Исмаилов и Неджми Али имаме предложение по чл. 97, ал. 2, където предлагаме да се възстанови разпоредбата, която действа в момента и беше приета по време на предходното изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили, а именно да се приведе този закон в пълно съответствие със Закона за висшето образование,

В нарушение, в абсолютно противоречие с основните принципи и разпоредби на Закона за висшето образование сега отново се предлага да се върнем към едно недопустимо положение, при което началници или ректори на висши училища в България могат да не бъдат хабилитирани лица. Тоест лица, които нямат никаква подготовка – научна, образователна и т.н. по отношение на висшето образование, а и научната дейност, да ръководят висши учебни заведения, които иначе трябва да отговарят на всички изисквания на Закона за висшето образование, да подготвят кадри със съответните образователно-квалификационни степени. Тези началници и ректори ще участват в академичния съвет, в който участват само и единствено хабилитирани лица и ще ги ръководят. Господин Дъбов вече спомена за този проблем. Уважаеми дами и господа, аргументът, който се изтъква, че видите ли, ние по този начин даваме едва ли не по-широк избор и отваряме по-широко вратите за за кадри, е абсолютно несъстоятелен. Вече има достатъчно подготвени кадри – хабилитирани лица, които освен научната си кариера, са извървели съответната строева и военна кариера, имат съответните военни звания

да се уредят с хубави длъжности някои строеви офицери в края на своята военна кариера, отново се настоява да се върне статуквото, за да може, както става ясно в момента, почти нито едно висше военно училище в България в момента да не се ръководи, тоест да няма за свой началник или ректор хабилитирано лице. военни училища по право участват в Съвета на ректорите, само че поради факта, че не притежават необходимата компетентност, те никога не участват персонално в тези заседания, а изпращат своите заместници по научната част. част. Уважаеми дами и господа, затова ви предлагам наистина да подкрепите и да се вслушате в резона – нека да остане това, което вече е прието, което е постигнато като напредък, за да може наистина тези висши военни училища да имат за ръководители хора, които да имат необходимото самочувствие и компетентност да участват равноправно в Съвета на ректорите и по този начин да гарантират най-вече съответния авторитет на ръководеното от тях висше военно училище. Благодаря ви. реплики към изказването на господин Казак? Няма. Министър Младенов иска думата. Благодаря Ви, госпожо председател. Бяха поставени две групи въпроси в направените предложения. Първо, по отношение на хабилитацията на началниците на Аз не си спомням, но доколкото знам, само висшите военни училища имат началници. Това е така, защото тяхната работа е по-специфична и малко по-различна, разбира се, поради характера и същността й, от тази на гражданските университети, на гражданските висши учебни заведения. Изискването, което ние премахваме в момента - да не е задължително да бъдат хабилитирани лица – тук не съм съгласен с господин Казак – наистина се разширява кръгът на хората, които могат да бъдат началници на тези висши учебни заведения. Мисля, че няма нищо лошо в това да се разшири кръгът, отколкото да се стесни в рамките на едно отношение, което по-скоро може да се нарече сектантско. Мисля, че става въпрос за висши учебни заведения, които изискват от техните началници, от тяхната структура да бъде направена по начин, доста по-различен и доста по-свързан с ежедневния живот и нуждите на въоръжените сили, отколкото когато става въпрос за едно гражданско висше учебно заведение. Именно затова, разширявайки кръга, с този запис ние ще позволим да има повече хора, които могат да кандидатстват за началници на тези висши учебни заведения. Това по никакъв начин те да бъдат и хабилитирани, разбира се, но това разширява кръга – дава по-голяма свобода и повече, а не по-малко възможности на хората във въоръжените сили да се реализират на този пост. второ място, мисля, че едно от нещата, което е задължително за всяко висше учебно заведение, без значение дали то е гражданско или военно, е хората, които го управляват, да имат управленските качества да го правят да бъдат добри управленци, да бъдат добри мениджъри. Защото фактически става въпрос за една изключително голяма, сложна организация, която трябва да се издържа и управлява ежедневно. Така че, ако търсите някакво специално изискване към тези хора – какво трябва да бъде то, то това е именно добрият управленец. Искам да обърна внимание и на факта, че когато Народното събрание е приемало решенията за създаване на висши учебни заведения - било то във Велико Търново или другаде, тогава в решенията на Народното събрание няма записано изискването те да бъдат хабилитирани лица.

в едно висше учебно заведение. Не стеснявайте толкова кръга и не влизайте в ситуация, която фактически не дава свободата на системата да се развива по начин, който е най-добър за нея. Затова, госпожо председател, моля да подложите на гласуване предложението, както е направено от вносителя и е подкрепено от Комисията по външна политика

въпреки че законът, по който работим – затова е толкова сложна неговата структура, за съжаление е направен такъв опит. Военната наука се развива там, където е нейното място

Не може в закон да се напише и структурата на факултетите. Разбирам напълно вашето желание да бъдете чути в Шумен и Долна Митрополия.

Не може в един закон да се опитаме да разпишем всичко надолу, защото има сериозен риск да влезем в противоречие с друга част от българското законодателство. По същия начин и Военният университет във Велико Търново,

няма промяна в сегашното положение по отношение структурата на системата на военното образование в България. Такава промяна ще се случи, ако Народното събрание в един момент в бъдещето прецени. Това в момента не зависи от закона. Напротив, привеждаме този закон в съответствие с останалата част от българското законодателство и със Закона за висшето образование. Хареса ми използваният израз: „Сухопътните войски да не искат две висши учебни заведения”. Това е част от проблема: тези висши учебни заведения не са за родовете въоръжени сили, а са част от националната система за военно образование. Не ги разглеждайте като част от, част от или част от. Те са част от националната система за военно образование, която е интегрирана. Ние отиваме към интегрирано Министерство на отбраната, имаме съвместно оперативно командване. Отиваме към система, в която все повече и по-често ще има съвместни операции между видовете въоръжени сили. Не сегментирайте системата по начина, по който смятате! Животът е доста по-динамичен от нас. Не може да смятате, че в бюджета трябва да бъде разписано нещо, за което няма средства. Когато няма средства нещо да бъде направено, то не бива правено, защото приоритетите са определени в рамките на ограниченията. Госпожо председател, моля

Благодаря Ви, госпожо председател. За съжаление ще трябва да върна народните представители към дискусия по други текстове, които се включват в § 21 по първоначалния вариант на Законопроекта за изменение и допълнение. Искам да насоча вниманието ви в четири посоки. Първата посока е по отношение на правомощия, които със Законопроекта за изменение и допълнение се прехвърлят като такива към министъра на отбраната. Взел съм текстовете от стария закон, за да кажа, че става дума за отговорности по ръководството и командването. Обръщам внимание: „командването на Въоръжените сили в мирно време”. в мирно време”. Уважаеми дами и господа народни представители, господин министър, по стария закон това са отговорности на Министерството на отбраната, което, забележете, се изгражда и функционира като единна централизирана система. Сега с новите текстове Министерството на отбраната подпомага министъра на отбраната при изпълнение на правомощията му и следва дейността му по ръководство и командване. В какво се състои разликата? разликата? Тя е в това, че по силата на старите текстове Министерството на отбраната включва и Българската армия. Българската армия включва командване и щабове, съответно военни формирования, подчинени на командването и на формированията. Тоест там има логика да бъдат формулирани отговорността и функциите по командване. Става дума за осъществяване на функции от страна на офицери, кадрови военнослужещи. В какво се състои сегашната разлика? Прехвърляме правомощия на едно – не казвам „гражданско лице”, защото то може да има съответната подготовка - политическо лице по командване на военни формирования. Според мен това е неприемливо, освен това е необосновано и нелогично. Разбирам, че тук стои логиката за интегрирания модел. Но ще ви върна отново към онова, което казах за интегрирания модел. Нека то да не бъде основанието и обяснението за всичко, с което се прехвърлят функции от страна на военнослужещи, професионално командване към политическо ръководство. Второ, уважаеми дами и господа, насочвам вниманието ви към текстовете на чл. 81 за функциите на постоянния секретар. Имаме две предложения. Първото предложение е да отпадне отговорността на постоянния секретар по ръководство на отбранителното планиране. Защо? В чл. 26, т. 1, обърнете внимание на функциите на министъра на отбраната, където е записано, че той ръководи планирането на отбраната. Вчера в комисията имахме спор

превода от английски език, според Министерството на отбраната по-стесненото разбиране е на „отбранително планиране”, а по-широкото разбиране било „планиране на отбраната”.

разширяване на правомощията на постоянния секретар да ръководи, макар и стеснено разбирано като отбранително планиране. Второ, предоставени са му функции да ръководи квалификацията и съответно цивилната администрация. Не е посочено обаче тази цивилна администрация какво включва. Има ли той отношение към цивилните служители

Или той има функции само по отношение на Министерството на отбраната – Щаб на отбраната и обща и специализирана администрация. Нашето разбиране като вносители е, че трябва да отпаднат правомощията му и ясно да бъде посочено, че става дума за ръководство на цивилните служители в структурата на Министерството на отбраната и да бъдат изключени въоръжените сили. Уважаеми дами и господа, трето, насочвам вниманието ви към функциите на началника на отбраната.

стратегии, концепции, доктрини, устави, пише правилници, процедури, подготвя заповеди на министъра на отбраната. Извинявайте, той да не е началник на канцеларията? Той е най-старшият по звание и длъжност военнослужещ в Българската армия. В едно-единствено задължение и отговорност на началника на отбраната той отговаря за бойната подготовка на Българската армия. Аз вчера казах, няма да се поколебая да го кажа и сега, казвам го със съжаление, че всичко това превръща началника на отбраната в една декларативна фигура. Той ще подготвя всички писмени документи и няма да има никакво отношение, свързано с военните формирования, с видовете въоръжени сили, с родовете войски. Някъде ще отговаря за въвеждането и извеждането от експлоатация на военната техника. Струва ми се абсолютно неприемливо, с оглед на което ние сме направили предложение за допълнителни функции, свързани, разбира се, и с мобилизацията, свързани с ръководството на военните служби, свързани с военния отчет на техника, на мобилизационния резерв, което ми се струва съвсем присъщо за началника на отбраната.

преустановим за днес дебатите по обсъжданите текстове и да продължим по тях утре в 9,00 ч. Съобщения за парламентарен контрол на 15 януари 2010 г., петък: Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на четири въпроса от народните представители Петър Курумбашев, Мартин Димитров, Тодор Великов и Евгений Желев. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на два въпроса от народните представители Михаил Михайлов, Георги Андонов и Любен Татарски и на две питания от народните представители Николай Пехливанов, Станислав Станилов и от Яне Янев. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на един въпрос от народния представител Огнян Тетимов. На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на отбраната Николай Младенов на въпрос от народния представител Спас Панчев; - министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Борислав Стоянов. На основание чл. 83, ал. 4 от правилника, поради отсъствие на народния представител Нигяр Джафер по уважителни причини, се отлага отговорът на неин въпрос от министъра на здравеопазването Божидар Нанев. Поради лични причини в заседанието за парламентарен контрол не може да вземе участие заместник